na glasovanje Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, hitni je postupak. Predlagatelj Vlada. Raspravu proveli odbori za zakonodavstvo i pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Potreba za donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela uvjetovana je u prvom redu terminološkim i sadržajnim usklađivanjem sa novim Zakonom o kaznenom postupku koji je od 1. srpnja 2009. godine počeo se primjenjivati u predmetima iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, a njegova se puna primjena u ostalim kaznenim predmetima očekuje od 01.09.2011. godine. Zakonom o kaznenom postupku je koncepcijski potpuno drugačije uređen položaj glavnih subjekata kaznenog postupka pa sukladno navedenim koncepcijskim promjenama u sustavu kaznenog postupka nužno je sa ZKP-om uskladiti sve propise koji sadrže postupovne odredbe pa tako i Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Izmjene i dopune Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela mogli bismo podijeliti u 2 skupine. Prvu skupinu čine izmijene kojima se redefinira položaj predstavnika pravne osobe u kaznenom postupku. Naime, prema novom Zakonu o kaznenom postupku izmijenjena je nadležnost i proširene su ovlasti Državnog odvjetništva u prethodnom postupku. Zbog toga se predlaže da osim suda ovlaštenje za utvrđivanje istovjetnosti predstavnika pravne osobe i njegovog ovlaštenja za zastupanje ima i državni odvjetnik koji postupa prije podizanja optužnice. Predložena izmjena je u skladu s terminologijom i sa sadržajem članka 202. stavka 34. Zakona o kaznenom postupku. Nadalje, predlaže se da osim osoba koje ni prema važećem zakonu ne mogu biti određene, odnosno postavljene za predstavnika pravne osobe, to je osoba koja je u istom postupku pozvana kao svjedok te osoba protiv koje se vodi kazneni postupak zbog istog kaznenog djela, niti branitelj okrivljene odgovorne osobe ne može biti određen kao predstavnik pravne osobe u kaznenom postupku koji se Razlog za ovu izmjenu je očit i očituje se u tome što je moguća kolizija interesa okrivljene odgovorne i okrivljene pravne osobe u postupku pa nema opravdanja da pravnu osobu predstavlja branitelj okrivljene odgovorne osobe. S obzirom da je do podizanja optužnice tijelo koje vodi postupak državni odvjetnik predlaže se izmijeniti stavak 2. na način da o postavljanju predstavnika pravne osobe ako ona to ne učini sama u zakonskom roku od 8 dana odlučuje predsjednik nadležnog suda na zahtjev tijela koje vodi postupak. U drugoj su skupini terminološke i numeracijska usklađenja sa Zakonom o kaznenom postupku i Kaznenim zakonom. Zbog specifičnosti primjene Zakona o kaznenom postupku, odnosno zbog trenutnog paralelizma primjene procesnih odredbi starog i novog Zakona o kaznenom postupku, da tako kažem, a koji paralelizam će potrajati do 01.09.2011. godine prelazne i završne odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela propisuju da se navedeni zakon u postupcima za kaznena djela iz nadležnosti Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta počinje primjenjivati odmah, odnosno osmog dana od objave u "Narodnim novinama" dok bi se njegova primjena u ostalim postupcima vezivala za početak primjene novog Zakona o kaznenom postupku, dakle 01. rujna 2011. godine. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir Otvaram raspravu. Klub zastupnika SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. Klub SDP-a podupire donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba prije svega zato što je to i usklađenje, kao što je rekla državna tajnica, s našim izmijenjenim zakonima – Zakonom o kaznenom postupku, postupku, zatim uvođenja osobnog identifikacijskog broja. Međutim, kako se radi o hitnom postupku dakle možemo nešto više reći i o samoj biti stvari. Ono što smo mi u klubu SDP-a očekivali bila je ovo izvanredna prilika da se i neke stvari nakon onoga što smo mi još evo sada već daleke 2003. godine uveli uveli po prvi put u naše kazneno-pravno zakonodavstvo kaznenu odgovornost pravnih osoba da se u tom smislu s obzirom na naraslu potrebu gdje pravne osobe počesto figuriraju kao prave kriminalne organizacije i neke stvari odnosno zaoštre. Međutim, o tome sigurno vrijeme nas čeka da se izmjene dogode i u tom smislu. Naime, dugo vremena prije donošenja, dakle 2003. godine, kada po prvi put instaliramo kaznenu odgovornost za pravne osobe, nekako vrijedilo je neko načelo jer u teoriji je bilo dosta podijeljenosti o tome da li su pravne osobe sposobne počiniti kazneno djelo. U bivšem sustavu smatralo se da to one nisu pa čak i od rimskog prava vodile su se žestoke rasprave da li je društvo, da li pravna osoba može da li pravna osoba može učiniti kazneno djelo. Međutim, prevladalo je mišljenje u svim zakonodavstvima da itekako postoji kriminogeni potencijal kod pravnih osoba kao uostalom i kod fizičkih osoba. Na kraju krajeva, uvođenje kaznene odgovornosti za pravne osobe u naše kazneno-pravno zakonodavstvo i praksu bilo je na tragu pravne stečevine acquis communautaire drugim protokolom Konvencije za zaštitu financijskih interesa EU i konvencijskim pravom Vijeća Europe posebice s kazneno-pravnom konvencijom o korupciji kao što se to i navodi u ocjeni stanja ovog prijedloga zakona. Borba protiv korupcije i organiziranog kriminaliteta nije više, nažalost, na onoj razini uličnih bandi koje smo mogli vidjeti u nekim filmovima. Ono što se skupljalo '90-ih godina, ta prvobitna akumulacija prljavog kapitala tražila je svoju mogućnost kako kako da se opere kroz financijske tokove, kroz onaj oblik koji će dobiti pravnu normu, pravni oblik i funkcionirati kao legalna pravna osoba. Prema tome, pravne osobe koje čine kazneno djelo mnoge od njih nažalost instalirane su upravo da čine samo kaznena djela, bez obzira koliko njihova pravna norma odnosno djelovanje i pravni oblik naizgled prima facie ima sasvim legalne oblike. Pitanje nekih pravnih osoba koje su se organizirale odnosno oformile kao pravne osobe bez takvih namjera kasnije u nekakvom okruženju dobile su upravo tu zločinačku volju. Vidimo najnoviji slučajevi, recentni slučajevi i najnoviji od onih koji su već pod optužbom do teških sumnji kako su mnoge firme formirane upravo da bi isisavale državni novac. Naravno tako nešto nije moguće bez suradnje uske povezanosti politike i takvih firmi naravno negdje u izravnoj vezi, a negdje pod visokim pokroviteljstvom vladajućih. Pitanje odgovornosti pravne osobe je pitanje odgovornosti određenih osoba, fizičkih osoba sa odgovornih pozicija u pravnim osobama. Predviđene kazne su sankcije su novčane kazne i smrtna kazna za pravnu osobu tj. likvidacija pravne osobe. Političke stranke i jedinca lokalne samouprave i država ne podliježu naravno ovoj najdrastičnijoj sankciji. Međutim, svakako bi trebalo pooštriti odgovornost političkih stranka, njihovog djelovanja jer one su formirane za rad za opće dobro. Prema tome u dijelu u kojem se otmu tome sankcija mora biti adekvatna. Kako je poslovala FIMI MEDIA, evo sada teške optužbe odnosno sumnje za Medikol, dakle gdje vidimo gdje su firme u većini svog djelovanja upravo i većinu svog kapitala odnosno dobiti stekle na sumnjiv, suspektan odnosno odnosno negdje možemo reći opravdano sumnjivo kriminogeni način. Neke tvrtke su formirane to sam već rekla, ali ponovit ću samo ad hoc se formiraju da bi obavile neki unaprijed dogovoreni posao. To su poslovi unosni gdje su dobili određene ugovore, gdje su već dobili poslove po namještenim natječajima, gdje su ti poslovi javni, ali dogovori su bili tajni ispod stola. I kada se obavi posao, a to je najčešće ondje gdje je najprljaviji oblik gdje su za kupnju zemljišta. I postavlja se pitanje ovdje, mi se čudimo u klubu SDP-a i dalje inertnosti Ureda za sprečavanje pranja novca koji dozvoljava da se osnuju tvrtke s minimalnim kapitalom, a onda vrlo brzo neobjašnjivo stvaraju ogromnu, ogromnu dobit. Nitko ne zna kako kojim čudom su dobivali takve poslove. Naravno, ponavljam toga se nešto otkrilo pred sudovima ono što se sumnjalo, nešto će se vjerojatno tek i otkriti. Dakle, ugovor namještanje natječaja, dobivanje posla, ukratko tu imati takvu jednu beneficiju da se posluje s državom, da se s minimalnim kapitalom ostvare neobjašnjivo velika dobit monopolističkim položajem. Kada smo sada već daleke 2003. godine ne samo predlagali nego bili u poziciji da i donesemo zakon izmjenom Kaznenog zakona uveli smo centralno kazneno djelo koje je najvažnije antikorupcijsko djelo koje nedostaje našem kaznenom zakonodavstvu, a to je zlouporaba prava vjerovnika. Nažalost, evo sadašnji vladajući bili su protiv toga. Ali ohrabruje upravo to da se priprema izmjena Kaznenog zakona gdje će na red doći i ovo centralno kazneno djelo koje je upravo dizajnirano da odgovori novim uvjetima gospodarenja, složenim oblicima gospodarskog kriminaliteta i kažem tržišnom načinu poslovanja. kazneno zakonodavstvo u sferi gospodarskog kriminaliteta i dalje ima samo neka socijalistička obilježja. Još uvijek nemamo ovako kazneno djelo pa onda i gospođa Kosor govori pojedinim direktorima, predsjednicima uprava državnih poduzeća, ohrabruje ih da zaključuju ugovore. Čak ima tu i mjesta za takvo rezoniranje, ali čemu uporno odbijanje onoga što smo mi i kao oporba predlagali, a što smo imali, vi niste kao većina glasovali za to za ovo kazneno djelo, gdje bi bilo savršeno jasno koja ponašanja u gospodarstvu su dozvoljena, a koja nisu, koja predstavljaju kriminalno ponašanje, a koja su čista rizik poslovanja određene firme. I dalje se može stjecati dojam da ono što se procesuira ima nekakvu političku konotaciju, a to nama ne treba. Prema tome, kasnimo punih 8, 9 godina i mnoge stvari bile bi u Hrvatskoj jasnije a i mnoga ponašanja bila bi suzbijena da ste evo poslušali i da smo imali ovo kazneno djelo zlouporabe prava vjerovnika, gdje se ne bi onda sada zvao državni odvjetnik i Državno odvjetništvo u pomoć da oni unaprijed kažu da li je taj ugovor valjan ili nije i što se skriva iza takvog ugovora, da li je on zaista zaista u granicama poslovnog djelovanja ili se iza njega skriva nešto drugo što ima kriminalno značenje. Također nešto što pravne osobe stavlja u nejednak položaj, to je neisplata plaća, također ste bili protiv toga. Mi smo kao oporba predlagali neisplatu plaće kao kazneno djelo. Nažalost, nama je odgovoreno od Vlade i to prije nekoliko mjeseci "Česta izmjena Kaznenog zakona dovela bih do pravne nesigurnosti". Pa čije molim vas pravne nesigurnosti? Pravne osobe stvaraju i pokretači su ekonomskog našeg razvoja. Ali treba zaustaviti one kojima je jedini cilj da izrabljuju prije svega državni novac, imaju monopol, imaju privilegiju da posluju s državom ili pak su se odmetnuli pa na vlastiti račun prave kaznena djela. Pitanje za Ured za sprečavanje pranja novca i primjena ovog zakona, Zakona o kaznenoj odgovornosti pravnih osoba će ostati mrtvo slovo na papiru ako se njegova primjena bazira samo i odnosi na trsata primjene tj. Policiju, Državno odvjetništvo i sudove. To je kasno, oni nastupaju post festum. Ono što je nama važno, a to je da preveniramo, da spriječimo takva ponašanja, da država neće kapitulirati pred ovakvim opasnostima, da ima takav ured kojem je upravo i naziv za sprečavanje pranja novca. Je li moguće u Hrvatskoj, evo bivši premijer je osnovao nekoliko tvrtki sa čistim novcem da ga nitko nije pitao odakle mu taj keš. Nitko mu nije postavio pitanje da je formirao takvu tvrtku, ulio u njih taj novac. Zato služi Ured za sprečavanje pranja novca, da pokuca na vrata i da pita odakle taj novac jer ako netko, jer to je svugdje u svijetu upravo se pale crvene lampice, ako netko formira tvrtku sa ogromnim, odjedanput ogromnim sredstvima došavši niotkuda onda je to pitanje koje on mora odgovoriti upravo ljudima iz Ureda za sprečavanje pranja novca. Ali jednako tako je sumnjiv i onaj koji sa minimalnim kapitalom osnuje tvrtku, a onda basnoslovna sredstva ostvaruje odnosno dobit. Dakle, to su već očiti znakovi upravo da tu nešto nije u redu, međutim mi nemamo mi nemamo nikakvog odgovora. Imamo par slučajeva koje smo dobili iz Ureda za sprečavanje pranja novca, međutim mi konkretnih odgovora na ovakva pitanja nemamo. Isto tako, pitanje je ono koje nas u klubu SDP-a zanimalo, a to je o čemu ponovno "Slovenske finance" pišu, ugledni njihov tjednik, u čijem vlasništvu je zadarska luka. Je li moguće da jedna osoba koja i tvrdi da nije kupila za sebe, koja ima minimalna nekakva primanja može kupiti zadarsku luku, koja nije značajna sama po sebi koliko je značajna koncesija i to je ona primarna koncesija koja je dobivena pod privilegiranim uvjetima gdje su je dobili upravo bivši zaposlenici koji su kasnije otuđivali. Prema tome, referirajući se na ove bitne stvari gdje mi danas se suočavamo da kriminalne organizacije nisu nekakve bande ulične koje idu s nekakvim bejzbol palicama i toljagama, iako nažalost ima i toga, da su kriminalne organizacije danas organizacije koje djeluju kroz legalne oblike, ali iza čega ne stoji nikakva legalnost. Podsjetit ću samo i to da ono što smo sve gledali nekada u filmovima da je to došlo i kod nas i da je prava mafija nastupila onda kako najprije u Italiji tako i u Americi kada su ti mafijaši nakon što su zgrnuli novac na prljavi način prodajom oružja, droge i na drugi način, korupcijom, kriminalom i kad su skinuli bejzbol kapice i obukli Bossova odijela, kad su postali tzv. ugledni građani postali su najopasniji kriminalci. Hvala. Klub HDZ-a, gospođa zastupnica Ana Lovrin. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Gospodo državni tajnici sa suradnicima. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba Ovo je naizgled jedna tehnička izmjena usklađenja ovoga zakona sa odredbama već donijetih i postojećih zakona sa kojima se mora uskladiti radi efikasne i Hrvatska demokratska zajednica i Vlada Hrvatske demokratske zajednice i ova saborska većina potvrdila je donošenje niz do sada donijetih zakona svoju čvrstu opredijeljenost za oštru borbu protiv svih korupcijskih kaznenih djela, ali jednako tako protiv teških kaznenih djela organiziranoga kriminala. Na tragu toga su i ove izmjene, dakle od novog Zakona o kaznenom postupku, od Zakona o USKOK-u, od proširenja kataloga uskočkih kaznenih djela dakle koja se vode po posebnom postupku i za koja je nadležan USKOK, od niza odredaba o oduzimanju imovinske koristi stečene kaznenim djelom u znatno širem obimu nego su to dotadašnji zakoni regulirali. I ne treba ovdje puno pričat i o tome i opisivat senzacionalno kako, na koji način je moguće počiniti kaznena djela kako to slikovito izgleda. Na nama je da donesemo ovdje u Hrvatskom saboru takve zakone da oni budu dobar alat tijelima koja moraju provoditi kazneni progon. Često smo o tome govorili zašto nekada nije bilo uspjeha u procesuiranju teških kaznenih djela, korupcijskih i organiziranog kriminala da bi danas mogli imati uspjehe. Zato je bilo potrebno temeljito prilagodit i uredit zakonodavstvo da bi te institucije imale kao što sam rekla dobar alat, ali jednako tako i njih osposobit i materijalno i kadrovski. Ovaj zakon je zaista tamo 2003. godine kada je on donijet bio jedan novum u Hrvatskoj, o njemu se zaista tada puno raspravljalo i ovdje u Saboru, o tome je raspravljala stručna pravnička javnost jer svima svima nama do tada pravna teorija je bila na stanovištu da kazneno može odgovarat i biti počinitelj i imati sposobnost počinit kazneno djelo isključivo fizička osoba. Danas nakon evo koliko je to, osam godina, osma godina primjene ovoga zakona, prihvaćeno je da kazneno djelo može počiniti i može biti sankcionirana i pravna osoba i time se Hrvatska pridružila evo i kao što je prihvatila pravnu stečevinu Europske unije, ali se pridružila i modernim kazneno-pravnim zakonodavstvima. Dakle, budući da se ovdje radi prije svega o terminološkom usklađenju, dakle o imenovanju Kaznenog zakona pravim imenom onako kako se Kazneni zakon i zove. Radi se o tome da se uvodi osobni identifikacijski broj kao nužna identifikacijska oznaka, pa tu se sada navodi da treba biti i u optužnici i u presudi i objavi presude itd. na način da se usklađuje sa novim Zakonom o kaznenom postupku po kojem je državni odvjetnik dobio nova ovlaštenja i nadležnosti, pa onda to treba inkorporirati i u tekst ovoga zakona. Naravno da detalje ne ponavljamo jer o tome je državna tajnica već detaljno govorila. Također, prijelazne i završne odredbe kojima je reguliran odnos između novog Kaznenog zakona i bivšeg Zakona o kaznenom postupku gdje je dualitet u primjeni pa se to rješava na odgovarajući način i u ovim prelaznim odredbama. I ovdje smo čuli, a nije dobro to tako govoriti jer se javnost možda time zbunjuje. Dakle, govori se da ova saborska većina današnja nekada nije htjela prihvatiti, odnosno donijeti neki zakon pa se danas ne zna što je dopušteno a što nije dopušteno u ovoj zemlji raditi kako pravne osobe mogu poslovati. To jednostavno nije točno zato što i u Hrvatskoj kao demokratskoj državi vrijedi načelo nulum crimen sine lege nula pena sine lege. Prema tome, mi imamo važeći Kazneni zakon. Ono što je tim Kaznenim zakonom utvrđeno i određeno kao kazneno djelo to je kazneno djelo i može kao takvo biti sankcionirano i ništa više i ništa iznad iznad toga. Prema tome, nema nikakve bojazni za subjekte gospodarskoga poslovanja da rade sukladno zakonu i ništa što nije Kaznenim zakonom određeno kao kazneno djelo ne mogu za takvo i odgovarati. Evo i na kraju, budući da je u sklopu da u klubu SDP-a ih svašta brine, muči itd. Nas u klubu HDZ-a ne muče te stvari, nego nas muči i radimo uporno i Vlada na tome da u svim zakonima donese odredbe, da ih uskladi na način da bi tijela koja se protiv kriminala i korupcije trebala boriti imaju odgovarajuće alate za to. A tko je vlasnik zadarske ili bilo koje luke ili bilo kojeg trgovačkog društva ne trebamo mi nagađati niti uporno upućivati pitanja sa ove saborske govornice. Postoji sudski registar. U tom sudskom registru su upisani vlasnici trgovačkih društava ukoliko se ne radi o tajnom trgovačkom društvu, pa stoga klikom klikom na Internet, klikom na miša može se odmah doznati tko je vlasnik. A ako ima sumnje na stjecanje toga vlasništva onda postoji Državno odvjetništvo i USKOK gdje se ta sumnja može i prijaviti. Hvala lijepa. Hvala. Klub HNS-a, HSU-a gospodin zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovana državna tajnice sa suradnicima, kolegice i kolege. o, dakle Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela s konačnim prijedlogom zakona. I ono što treba uvodno reći da je dnevni red ove sjednice nabijen izmjenama i dopunama zakona koji su u stvari usklađivanja sa nekim drugim zakonima, najčešće sa Zakonom o općem upravnom postupku. Zakon s kojim počinjemo ovu današnju sjednicu ili popodnevni dio nakon aktualnog prijepodneva, a to je Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela u stvari predstavlja usklađenje nomotehničko i sadržajno s novim Zakonom o kaznenom postupku. Ovu aktivnost Ministarstva pravosuđa pozdravljamo i smatramo nužnom i potrebnom. Međutim, mislimo da bi bilo dobro uvesti sustav u te poslove pospremanja na način da kad mijenjamo neki zakon ili donosimo sasvim novi već tada bi unaprijed trebalo upoznati zastupnike i navesti kojih se sve drugih zakona dodiruje ta izmjena, odnosno taj novi zakon. trebalo bi da ti zakoni kojih se dira zakon koji donosimo već na sljedeću sjednicu Hrvatskog sabora budu uvršteni u dnevni red i da se već u kratkom roku izrade izmjene i dopune tih zakona. Novi Zakon o kaznenom postupku je donesen još 2008. godine. U jednom svom dijelu je u pripremi od sredine 2009. godine, u dijelu tzv. uskočkih predmeta, a mi tek danas interveniramo u jedan segment povezanog zakonodavstva. Kako se dalo naslutiti iz samog uvoda odredbe ovih izmjena i dopuna zakona koje su predložene u desetak članaka razumljive su nam i prihvatljive, a posebno pozdravljamo i proširenje mogućeg sukoba interesa okrivljene odgovorne osobe i okrivljene pravne osobe što je uvedeno člankom 4. Kao praktično jedinu suštinsku novost unutar osnovnog osnovnog zakona iz ovoga što sam rekao jasno je da će klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika podržati ovaj zakon. Međutim, ovdje bih ipak otvorio raspravu o jednoj temi o kojoj mi iz kluba Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika često govorimo u uvodnim raspravama o zakonima koji dolaze iz Vlade pred ovaj Sabor. Radi se o ocjeni stanja i osnovnim pitanjima koji se uređuju zakonom i koja prate sam izričaj zakona. U ovom slučaju htio bih podsjetiti na sve kontraverze koje su pratile donošenje osnovnog zakona iz 2003. godine, a neki od vas koji ovdje sjede sjetiti će se na primjer gospodin Šeks, gospodin Leko, gospođa Ingrid Antičević Marinović sigurno da je taj zakon bio potpuno novi u trenutku kad je donesen. Bilo je puno spornih pitanja i taj je zakon išao u tri čitanja. Kao što će se navedena gospoda sjetiti klub HDZ-a je glasao protiv i nije podržao taj zakon. Tako donesen zakon izdržao je 8 godina bez ikakvih suštinskih promjena, osim sitnih promjena iz 2007. godine, kada su povećane novčane kazne. Zanima me kakva su iskustva primjene ovog zakona? Koliko je predmeta bilo u proceduri? Koliko je pravnih osoba sankcionirano na osnovu ovog zakona i kojom vrsti kazne? Svega toga nedostaje u uvodnom obrazloženju. To pitanje postaje još aktualnije u ovom trenutku kada se bivši premijer i predsjednik vladajuće političke stranke nalazi u pritvoru jedne druge zemlje, i čeka izručenje za mnoštvo počinjenih teških kaznenih djela. Kao što znamo odredbe ovog zakona propisuju da su političke stranke, kao i jedinice lokalne samouprave izuzete od mogućnosti ukidanja pravne osobe, ili zabrane djelatnosti, ali im se može odrediti bogme novčana kazna i oduzimanje imovinske koristi stečenih kaznenim djelom. Kao što znamo članak 5. odgovornost pravne osobe temelji na krivnji odgovorne osobe, a članak 23. kaže da će se za kazneno djelo pravne osobe i odgovorne osobe provesti jedinstveni postupak i donijeti jedna presuda, o kaznenim djelima odgovorne osobe koje je pritvoren u austrijskom zatvoru čitamo svakodnevno, znamo gotovo sve, barem ono što nam se plasira, ono drugo ne znamo, a o kaznenoj odgovornosti pravne osobe ne govorimo gotovo ništa. Stoga nam se čini da bi kod jednog ovakvog zakona u ocjeni stanja svakako trebalo navesti kakva su iskustva primjene ovog zakona, i da li je zakon ispunio svrhu svog donošenja. Tada bi sigurno puno lakše dali podršku kad bi imali dovoljno argumenata. I nešto što mene bode osobno u oči članak 36. koji, temeljnog zakona, koji kaže da se novčane kazne mogu izreći, dakle i jedinicama lokalne, područne samouprave i političkim strankama i sindikatima i oduzimanje protupravne imovine, ali se mjere opreza prema pravnoj osobi ne mogu a to je zabrana obavljanja određenih djelatnosti i poslova, zabrana poslovanja s korisnicima državnog i lokalnog proračuna, zabrana stjecanja dozvola ovlasti koncesija i subvencija. Imam jednu dilemu, sindikati su registrirani po Zakonu o udrugama. Sindikate se ovdje posebno izdvaja u odnosu na ostale udruge. Želio bih od predlagača čuti obrazloženje zašto se sindikati, dakle tretiraju registriraju po Zakonu o udrugama, a zašto su jedino sindikati ovdje izuzeti od ovih mjera mjera opreza. I time zaključujem raspravu. S time da opet ponavljam bilo bi nam puno lakše iako ćemo podržati u konačnici jer u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika ovaj prijedlog izmjena i dopuna zakona, međutim bilo bi nam puno lakše kad bi se to ubuduće činilo sa detaljnim obrazloženjima, sa jasnim argumentima, koje učinke do sada temeljni temeljni zakon koji se mijenja proizveo u ukupnom hrvatskom pravnom sustavu. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Pojedinačna rasprava. Gospodin zastupnik Ivo Grbić. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predstavnici predlagatelja, poštovane kolegice i kolege. Danas raspravljamo o prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, koji je Vlada Republike Hrvatske uputila u postupak donošenja po hitnom postupku. Naime donošenjem Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela iz 2003. godine, te novelom iz 2007. godine Republika Hrvatska je uskladila pitanja kaznene odgovornosti pravnih osoba s pravnom stečevinom Predloženim izmjenama i dopunama zakona prvenstveno se Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela usklađuje s odredbama Zakona o kaznenom postupku, koji je u primjeni od 1. srpnja 2009. godine u predmetima iz nadležnosti USKOK-a, a puna primjena u ostalim kaznenim predmetima je od 1. rujna 2011. godine. Napuštanjem sustava sudske i prijelazom na državno-odvjetničku istragu značajno je izmijenjena uloga suca i državnog odvjetnika u kaznenom postupku. Prvu skupinu izmjena čine izmjene kojima se redefinira položaj predstavnika pravne osobe u kaznenom postupku, sukladno izmijenjenoj nadležnosti i proširenoj ovlasti državnog odvjetnika u prethodnom postupku, predlaže se da osim suda ovlaštenje za zastupanje ima i državni odvjetnik koji postupa prije podizanja optužnice. predlaže se da branitelj okrivljene osobe ne može biti određen kao predstavnik pravne osobe u kaznenom postupku koji se protiv nje vodi. Ispitivanje predstavnika pravne osobe različito je ispitivanje okrivljenika kao fizičke osobe, stoga se predlaže da se iskaz predstavnika unosi u zapisnik o ispitivanju. Druga skupina izmjena jesu terminološka i numeracijska usklađenja s materijalnim ili procesnim kaznenim odredbama kao što je unošenje termina rasprava, unošenje osobnog i identifikacijskog broja i drugo. Slijedom iznijetoga osobno ću podržati donošenje izmjena i dopuna Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, u tekstu kako ga je predložila Vlada Republike Hrvatske. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Ivica Pančić. Izvolite. **Pančić, Ivica (HSD)** Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče, predstavnici Vlade, dame i gospodo zastupnici. Moram reći da mi je bilo drago kada sam pročitao prijedloga zakona, izmjena, prijedloga Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela. Može zvučati čudno, ali je tako. Razlog je taj što sam negdje prije 2 mjeseca podigao jednu kaznenu prijavu slučajno protiv vladajuće stranke, upravo na temelju Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela, i moram reći da većina ili gotovo svi u političkoj sferi nisu imali pojma što je to uopće taj zakon, a još manje da se taj zakon može odnositi i na političke stranke, za razliku od ljudi iz gospodarstva, koji su vrlo dobro znali što ovaj zakon propisuje za gospodarske subjekte. Što pokazuje da političke stranke čas jesu pravne osobe, čas nisu, već onako kako im odgovara. Znači što je ovdje temeljno? Temeljno je prvo da je pravna osoba odgovorna i za postupke odgovorne osobe. Znači, politička stranka je odgovorna za postupke svoga predsjednika. To je broj jedan. Znači, već smo rekli politička stranka je pravna osoba. To je dva. I jedina razlika između gospodarskih subjekata i političkih stranaka je to što političke stranke zajedno sa jedinicama lokalne samouprave ne mogu biti izbrisane, odnosno ukinute već jedino mogu biti kažnjene novčano ukoliko su ostvarile protupravnu imovinsku korist. Jedino tko može brisati političke stranke to je, odnosno zabranjivati, to je Ustavni sud, a nadam se da takve prakse u Hrvatskoj biti neće. Znači, uzmimo slučaj da predsjednik stranke, ne mora biti vezano uz ovo što se događa danas, znači nabavlja, kupuje automobile, a da se ne zna tko je financijer tih automobila. Ili recimo zapošljava osobe fiktivno u državnim firmama, a onda te osobe rade slučajno u političkoj nekoj stranci. donosi torbe novca i puni crne stranačke fondove zahvaljujući kojima onda stranka ostvaruje uspjeh na izborima, a zadržava ili osvaja vlast. Naravno pitanje je, sad vraćamo se, da li je tu odgovorna samo odgovorna odgovorna osoba, odnosno predsjednik stranke pa onda se sve na njega svaljuje pa se onda može čitati u medijima režimskim i nerežimskim kakav je to predsjednik Vlade i stranke bio ili je odgovorna i pravna osoba, odnosno politička stranka za sve ono što je predsjednik njezin radio. A posebno ukoliko ljudi iz te pravne osobe uzmu kovčege novca i vrate ga iz tih crnih fondova i vrate ga nadležnim državnim tijelima. Naravno zaključak je jasan. Budući da me potpredsjednik tako gleda ovo više pokušavam se plastično izraziti i izražavati nevezano uz aktualne političke događaje u Hrvatskoj. Znači, govorim općenito u Hrvatskoj, Zambiji, Libiji ili Meksiku svejedno. Znači, da li će u konačnici odgovarati samo odgovorna osoba u pravnoj osobi ili će na kraju i pravna osoba morati vratiti ono što je nezakonito stekla i platiti određeni novčani iznos. Nadam se da ove izmjene o tome kako pravne osobe koje nemaju materijalnih sredstava ili imovine da neće se odmah primijeniti i u slučaju koji bi se u Hrvatskoj mogao otvoriti, a mislim da i dosada takav slučaj je bio da se ne pokreće postupak protiv takvih pravnih osoba. Znači, sve u svemu sve ovo što je sadržano u prijedlogu zakona prihvatljivo je. Nadam se da će to biti poticaj i nadležnim državnim tijelima, Državnom odvjetništvu i USKOK-u da ako je bilo određenih pravnih prepreka ili nedoumica da one budu otklonjene i da uistinu taj moj mali doprinos borbi protiv kriminala i korupcije, mali doprinos jačanju demokratskih standarda u RH bude prepoznat i da ta moja mala kaznena prijava na temelju evo ga ovoga Zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela konačno bude uzeta u rad i da u konačnici od toga i nešto bude. Hvala. Svaka sličnost je slučajna i nenamjerna. Pa doista uz najveću pažnju nisam uspio otkriti na kog bi se to aludiralo. Hvala lijepa. Ovoga vrijednog i korisnog zakona ne bi bilo, on 2003. ne bi bio ni donesen, da nije bio dio usklađivanja s EU. To je zahtjev dakle prilagođavanja našeg zakonodavstva zakonodavstvu EU pa je ta praksa eto morala doći i kod nas. Evo jednog dobrog primjera kako EU pozitivno djeluje i prije nego što smo postali njezini članovi, kako sam postupak priključenja donosi nekakve blagodati. E sad, ako razmaknemo ili odmaknemo od sebe tu teorijsku raspravu da li pravne osobe mogu učiniti i pod kojim uvjetima kazneno djelo, a stajalište europskog pravosudnog sustava jest da mogu da mogu to učiniti pravne osobe i mi to prihvaćamo, postavimo si pitanje kad to pravne osobe mogu učiniti ili kad se to najčešće događa. Mora postojati sprega između dvaju pravnih osoba od koje jedna od njih predstavlja centar moći. E sad, da li je to Vlada, da li je to vladajuća stranka, ali u svakom slučaju to mora biti centar moći. FIMI MEDIA, Medikol – FIMI MEDIA je jedna mala tvrtka bila za PR usluge kakvih ima na stotine, na stotine. Ali ta pravna osoba ne bi mogla biti uključena u činjenje kaznenih djela niti bi uopće došla u priliku da tako nešto napravi da nema druge strane, da nema centra moći, da nema druge pravne osobe. To je Vlada koja joj to omogućuje, koja kaže sva javna poduzeća, ministarstva svi kod FIMI MEDIA-e. Tu mora postojati sprega. Slično je sa ovim Medikolom, evo ovo što sad čitamo, nemoguće je da netko ima takav poslovni uspjeh ako nema potpisan ugovor sa HZZO-om da će se upravo kod njega raditi pregledi koje će on naplaćivati istom tom HZZO-u. Taj ugovor mu je temelj za dobivanje bankovnog kredita, za širenje imperija. Pravna osoba nekakva mora biti u sprezi sa centrom moći. Ovaj zakon se ne odnosi na Vladu jedinice lokalne samouprave, Vlada dakle nije u tom smislu pravna osoba u smislu ovog zakona, ona je političko tijelo. Jedinica lokalne samouprave pak mogu biti kažnjene kao i stranke isključivo novčano, ne mogu biti likvidirane, ne mogu biti ugašene. To je vjerojatno dobro svakako da ne bi bilo dobro da Vlada može biti zbog svog djelovanja ugašena jer to bi onda znači prestao postojati jedan predstavnik države, jedan simbol suvereniteta, ne mogu se ukinuti ni općine, ni gradovi. Stranke kao što znamo može ukinuti jedino Ustavni sud, ali postoje neke druge kazne, neki drugi oblici po kojima se ipak može izvršiti pravda. Evo, zamislimo stranku, ja znam da je to teško, zdravom umu je to teško. Ali evo za potrebe ove rasprave, isključivo za potrebe ove rasprave, zamislimo stranku takvu stranku, stvarno teško zamislivo u kojoj bi predsjednik te stranke svojoj zamjenici rekao, evo tu je torba novca, iduće izbore ćeš dobiti jedino tako ako ih financiraš sa 2/3 ilegalnog, pokradenog novca, jer samo tako se mogu dobiti izbori. On to kaže svojoj zamjenici, ta njegova zamjenica tu torbu novca stavi u stranački sef i ta torba novaca u stranačkom sefu čami godinu dana. Tek kada se opet kažem teško zamislivo za potrebe ove rasprave, slučajno dogodi da nekakav svjedok to otkuca ili okrivljenik, e onda se nakon godinu dana ta torba nosi u policiju u Državno odvjetništvo, već gdje se nosi. Problem je primjena zakona. Zakona mi imamo dovoljno. Kada bi se to tako nešto, ova moja teoretska priča dogodila u bilo kojoj civiliziranoj zemlji račun te stranke bi račun te stranke bi bio blokiran istog dana. Zašto? Da bi se osigurala potraživanja onih koji su prevareni, onih javnih poduzeća iz kojih je isisan novac i prenesen u tu torbu, jer ti odštetni zahtjevi će jednom doći, stranka se ne može likvidirati, to može napraviti samo Ustavni sud, ali zaštita prava pokradenih se može osigurati. Prema tome, u bilo kojoj civiliziranoj zemlji kada bi se ovako nešto desilo ova nevjerojatna priča, bajkovita priča, čudna priča, neshvatljiva, zdravom umu neshvatljiva, da bi ta osoba, ta predsjednica ili predsjednik stranke bili i dalje premijeri u svojim zemljama, potpuno nezamislivo. To ljudi ne bi To ljudi ne bi vjerovali kad bi im to pričali da se to stvarno događa. Ali račun te stranke bi bio blokiran istoga dana. Prema tome, mi zakone imamo. Zakoni se mogu i ovako sitno ovako popravljati kao što se popravlja ovaj i to je sve skupa dobro došlo, ali ono nama kao državi nedostaje to je primjena tih zakona. Ono što je očevidno, ono što je potpuno samorazumljivo da bi se primjenom ovog i drugih postojećih zakona, račun takve stranke blokirao, to se u Hrvatskoj ne događa. Nažalost, to se neće događati sve dok se ne dogode izbori, dok se ne izabere nova vlast. zbog toga i građani traže izbore, jer im je to potpuno očito. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo nadovezujući se na raspravu kolege Stazića, ja bih rekao da ova ideja koju je on sada iznio bila jedna mjera opreza da se to ne dešava, da jednostavno nije moguće više na taj način raditi. I to bi bilo logično u nekoj zemlji gdje vlada pravo i zakoni koji imaju određene svrhe i logike. Ovaj zakon je dobar donesen je 2003. godine, ali naravno da se on može i popravljati i nadopunjavati, ali nažalost kada vidite nevjerojatne situacije koje se dešavaju oko nas možda je to i nužno. Evo jedan prijedlog. Tu je sada spominjana jedna tvrtka koja je bila mala i koja je isključivo i osnovana možda ne samo zbog tog razloga, ali pretežito djelatnost je bila po ovom svemu što se čuje isisavanje novaca iz javnih poduzeća i država i normalno je da takva tvrtka mora biti ugašena. Ali ima i puno većih tvrtki koje se upuštaju u takve radnje, pa koje može i ona kaznena djela koja naprave nemoguće ih je sve obuhvatiti i sve naći. Možda će netko i svjesno ući u takve aranžmane, zaraditi stotine milijuna kuna i ako ga nađu u određenom postotku i ako ga sankcioniraju u ponekom kaznenom djelu biti će i na zaradi. Zato mislim da ova ja bih rekao pretežita djelatnost ili pretežito stjecanje u zakonu koje piše ukoliko je za tu firmu od kaznenih djela da se onda gasi, mislim da bi to trebali pojačati ukoliko se pojavi pojavi bilo kakvo stjecanje iz koruptivnih djela, koruptivne djelatnosti iz javnih poduzeća, iz državnih tvrtki, javnog novca. Znači da se zna iako tvrtka posluje sa milijardom kuna i ako ima dobiti ne znam koliko i ako ima i druge poslove koji su nevezane nevezane uz poslovanje sa državom i javnim novcem, da ukoliko se sankcionira i kazni za kazneno djelo korupcije i nezakonitog stjecanja novca vezanog uz to, da se može ukinuti. To bi onda bila prava kazna, jer u ovoj situaciji kada je ograničenje 5 milijuna kuna, vjerujem da će biti i onih koji će se igrati pa reći možda nećemo možda nam neće otkriti sve, možda će proći nešto, možda će proći većina onoga što ukrademo ili što steknemo netransparentno i platit ćemo 5 milijuna kuna, vratit ćemo štetu za koju država ustanovi da smo je napravili ali većina toga će nam ostati. Zbog toga mislim da definitivno bi trebalo uvrstiti ovo što sam rekao da ukoliko se radi o korupciji da se tvrtka može likvidirati bez obzira da li je pretežito radila ili nije ili stjecala ili nije novac od tih kaznenih djela. Apsolutno se slažem da bi trebalo uvesti mjeru opreza kao što za fizičku osobu postoji mjera opreza od neponavljanja djela, da li je to odgovorna osoba u tvrtki pa može ponoviti ili je gradonačelnik. Mi imamo u ovom trenutku, isto zvuči nevjerojatno situacije, ali imamo gradonačelnike koji su osumnjičenici, koji su priznali sami da su radili koruptivna djela, a i dalje obavljaju dužnost gradonačelnika. Znači postoji latentna mogućnost da će ponoviti djelo, možda ne u situaciji u kojoj su bili prije, ali odgovaraju i upravljaju sa javnim novcima i postoji mogućnost da ponove kazneno djelo, a oni su i dalje u poziciji da to čine. To je naravno nevjerojatno da se to dešava, ali se dešava u našoj zemlji. Ali ono što bi trebalo prevenirati eventualno zakonom je i te pravne osobe do samog dokazivanja djela ne mogu obavljati određene djelatnosti ili da im se blokira rad za određene djelatnosti kako se potencijalno kaznena djela ne bi ponavljala jer onda uvijek postoji mogućnost da do samog izricanja presude do kazne, do zabrane obavljanja tih djelatnosti ta tvrtka napravi još tko zna koliko štete. Još jedna stvar, a mislim da nije obuhvaćena zakonom, a pogotovo kada se radi o korupciji i vrlo je teško dokaziva. Znate, kada izbjegavate Zakon o javnoj nabavi on nije sam po sebi kazneno djelo nego se sankcionira ukoliko niste raspisali natječaj kao prekršaj i treba dokazati da je tu bilo nekog dogovora i korupcije pa tek onda ulazi pod sankciju kaznenog djela. U slučaju kada se radi o javnoj nabavi ukoliko je pravna osoba umiješana ja mislim da bi isto trebala podleći na neki način barem sankcioniranju u tom dijelu da više ne može raditi sa javnim poduzećima, sa županijama ili sa državom. Znači to po ovom zakonu trenutno nije moguće. I na kraju naravno, bez obzira što postoji izuzeće za, znači ok, normalno je da ne možete ukinuti grad ili općinu ali postoji mogućnost imaginarne situacije kao što je rekao kolega Stazić da se neka stranka osnuje, ne mora to biti nacionalna stranka, može biti stranka u nekom gradu. Evo zamislimo da se radi o jednom gradu gdje je gradonačelnik i poduzetnik i osnuje stranku kako bi pomoću te stranke ostajao na vlasti i lakše se kandidirao na izborima, ali nema dovoljno izgrađenu moralnu komponentu ličnosti da razlikuje što je javno, a što je privatno i centrira si, daje si poslove od grada, kaže pa normalno da je poduzetnik tu da bi zaradio, a to što sam ja gradonačelnik nije bitno. Zamislimo tu situaciju, i osnuje stranku i naravno poduzetnici koji rade zgradu pa možda čak i njegove tvrtke financiraju tu stranku, potiču aktivnosti i ta stranka izlazi na izbore i moguće osvaja koji mandat jer mi smo u zemlji koja ima nekoliko, odnosno ne nekoliko nego 10-tak izbornih jedinica i kada podijelite Hrvatsku na 10 moguće je da završi u Saboru. U takvoj situaciji kada je stranka osnovana sa tom namjerom da se lakše dođe u poziciju sukoba interesa, kada se to koristi da bi bilo sukoba interesa i možda potencijalnih nepravilnosti. Ne kažem da se to u ovom trenutku dešava, ali ukoliko to bude moguće moralo bi biti moguće i ukinuti takvu stranku i ne vidim zbog čega je u ovom zakonu izuzeta mogućnost da se ukine stranka ukoliko je sa tim motivom, motivom, naravno opet ne kažem da je to tako nego da je to imaginaran primjer, da se ta stranka jednostavno ukine i da više ne postoji. Znači s obzirom na iskustva koja se mogu desiti i koja su se dešavala mislim da bi trebali malo ovaj zakon i pojačati, a sa druge strane volio bih naravno, netko je to spomenuo u svojoj raspravi, vidjeti koliko i kakve su odredbe i kakve su odredbe primjenjivane do sada i koliko i sa kojim iznosima su kažnjavane pravne osobe. Da, naravno kažnjavane su po zakonima kako je propisano ali posebno me zanima da li je uz novčanu kaznu koja pravna osoba i dobila zabranu djelatnosti za eventualno počinjeno kazneno djelo, pogotovo iz domene ove koje sam rekao da se radi o potencijalnom novom poslu sa ili javnim poduzećima ili gradovima, općinama ili državnim proračunom. Znači bilo bi lijepo vidjeti tu analizu i bilo bi dobro da prilikom izmjena ovakvih zakona ako ubuduće dolaze da vidimo i takve informacije. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir